zajednice podržat će Zakon o potvrđivanju Konvencije o smanjenju slučajeva bez državljanstva.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

Konvencija je sastavljena u New Yorku 30. kolovoza 1961. godine. Do kraja 2010. godine potpisalo ju je pet, a ratificiralo 37 država. Konvenciji su pristupile najrazvijenije države članice Europske unije, ukupno njih 18. Konvencija teži suzbijanju apatridnosti od najranije životne dobi i zahtijeva od država potpisnica usvajanje potpisanih standarda za stjecanje ili prestanak državljanstva, predviđa uspostavu međunarodnih tijela kojima bi se osobe mogle obratiti i zatražiti pomoć pri postupanju pred nadležnim državnim tijelima. Ukoliko bi došlo do nesuglasica oko tumačenja ili primjene konvencije između država potpisnica svaka od strana mogla bi se obratiti međunarodnom sudu radi rješavanja nastalog spora. Konvencija temelji stjecanje državljanstva na stvarnoj vezi pojedinca s državom. Smisao i duh konvencije već je sadržan u Zakonu o hrvatskom državljanstvu 1991. godine. Zakonske odredbe o stjecanju hrvatskog državljanstva zaštićuju od apatridnosti malodobnu djecu u člancima 4., 5. i 7., a i punoljetne osobe u članku 19. Zbog toga je broj apatrida u Republici Hrvatskoj iznimno malen. Tako je primjerice u 2008. i 2009. godini u Ministarstvu unutarnjih poslova ukupno zaprimljeno 13209 zahtjeva osoba za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem. Od toga je bilo samo 63 zahtjeva što je ukupno 0,4% osoba osoba bez državljanstva ili neutvrđenog državljanstva, imaju ga ali ga nisu još registrirali u matičnoj zemlji. Donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva predlaže se kako bi njezine odredbe u smislu 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka, a provedba ovog zakona ne zahtijeva dodatna sredstva u proračunu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Kao očitovanje državnog suvereniteta i identiteta pitanje državljanstva je krajnje osjetljive prirode. Stoga i ne čudi da nesuglasice vezane uz pitanje državljanstva mogu dovesti i često dovode do napetosti i sukoba kako unutar državnih tako i međunarodnih. Razlozi koji mogu dovesti do neposjedovanja državljanstva različiti su, poput sukoba zakona, ustupanja teritorija, bračnog prava, upravne prakse, diskriminacije, nepostojanje upisa u Maticu rođenih, denacionalizacija te odricanje od državljanstva. Mnoge su osobe bez državljanstva i žrtve prisilnog raseljavanja. Osobe koje su protjerane iz svojih domova osobito su ranjive zbog gubitka državljanstva, posebice kad je raseljavanje praćeno prekrajanjem granica ili kad prekrajanje granica uslijedi nakon raseljavanja. Neovisno o skupu međunarodno-pravnih propisa koji se odnose na stjecanje, gubitak ili uskraćivanje prava na državljanstvo, prema posljednjim procjenama bez državljanstva danas diljem svijeta živi oko 11 milijuna osoba bez državljanstva. Samo pitanje državljanstva načelno je stvar pravnog okvira svake pojedine države, međutim primjenjivost unutarnjih odluka pojedine države može biti ograničena sličnim postupanjem drugih država ili međunarodnim pravom. Postojeći pravni okvir u Republici Hrvatskoj za sprečavanje nastanka slučaja bezdržavljanstva nalazi se u odredbama Ustava Republike Hrvatske, Zakona o hrvatskom državljanstvu te relevantnim međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka. Tako je člankom 9. Ustava Republike Hrvatske propisano da se hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuju zakon, konkretno Zakonom o hrvatskom državljanstvu koji u svojim temeljnim rješenjima prihvaća europska i međunarodna dostignuća u svezi stjecanja i prestanka državljanstva. Zakon tako propisuje načine stjecanja hrvatskog državljanstva: podrijetlom, rođenjem na državnom području Republike Hrvatske i rođenjem i na temelju međunarodnih ugovora. Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva sastavljena je 1961. godine u New Yorku, a na snagu je stupila 1975. godine i to u odnosu na države koje su iskazale pristanak biti njome vezane. Svrha konvencije je smanjenje broja osoba bez državljanstva reguliranjem situacija u kojima će osobi biti dodijeljeno državljanstvo države stranke konvencije, ukoliko bi u protivnom ta osoba bila bez državljanstva. Uvažavajući pravnu prirodu državljanstva kao izraza suvereniteta svake države Konvencija u svojoj suštini temelji stjecanje državljanstva na stvarnoj vezi pojedinca s državom. Istovremeno, potvrđivanjem država onemogućuje samovoljno uskraćivanje državljanstva i osigurava dodjeljivanje državljanstva i u okolnostima uslijed kojih bih osoba mogla postati osobom bez državljanstva. U cilju sprječavanja nastanka bez državljanstva Konvencija prvenstveno uređuje stjecanje državljanstva osoba rođenih na području države ugovornice koje bi inače bile bez državljanstva kao i osoba koje nisu rođene na njezinom području i čiji je jedan od roditelja u vrijeme njihovog rođenja imao državljanstvo te države. Predviđeno je i da država ugovornica dodjeljivanje svog državljanstva može ograničiti starosnom dobi podnositelja zahtjeva dužinom trajanja uobičajenog boravišta na svom državnom području, osuđivanosti za kaznena djela te ranijim bezdržavljanstvom. sadrži i način sprječavanja bez državljanstva u slučaju sukcesija država. Potvrđivanjem konvencije Republika Hrvatska pridružit će se krugu država koje svojim zakonodavstvom u što većoj mjeri nastoje ostvariti svrhu navedene konvencije, te osigurati sprječavanje nastanka slučaja bez državljanstva zbog gubitka državljanstva.

U ime kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo, pred nama je jedan zakon zapravo o kome ne bi trebalo previše govoriti. govoriti. Ali evo ja ću ipak nekoliko rečenica svega u ime kluba iz jednostavnog razloga da iskoristim priliku i da zapravo možda upozorim na neke činjenice. Zašto je za Hrvatsku bitno, dakle ova priča o ljudima koji nemaju državljanstvo, o apatridima. Iz jednostavnog razloga jer taj problem a posebno eskalira u onim sredinama kao što je kolega Čuljak rekao gdje dolazi do prekrajanja granica, odnosno gdje se jedna država cijepa u više država pa onda ako uz to imate još rat, ako uz to imate ta ratna stradanja koja su enormna, svako ratno stradanje, a posebno ovo naše pratile su i velike ili značajne migracije, odnosno iseljavanje, protjeravanje itd. Mene je iznenadilo da u Hrvatskoj moram priznati ima samo u zadnje dvije godine je bilo svega 63 slučajeva osoba koje nemaju, koje su bez države. Očekivao sam da je to više jer se meni obratilo pet osoba da im pomognem konkretno sa savjetima i šta napravit s tim s tim problemom. Čini mi se zapravo da je možda prilika da danas popričamo o jednom drugom problemu, a to je da ipak Hrvatska ima relativno dobar zakon o državljanstvu. Ali ja osobno držim da ga je vrijeme pregazilo. Mislim da je Zakon o hrvatskom državljanstvu iz '91. godine jedan od najstarijih ako ne i najstariji zakon u Hrvatskoj. Dakle, ima punih 20 godina. Ove godine je prošlo i 40 godina od potpisivanja ove konvencije. Evo možda bi jedina primjedba bila zašto u proteklih 20 godina ranije nismo išli u ratifikaciju ove Konvencije. Iako su u hrvatskom zakonu, dakle u hrvatskom zakonodavstvu koje tretira ovu problematiku dakle o Zakonu o državljanstvu ugrađena koliko toliko osnovna ili opća načela vezana za državljanstvo mislim da specificum hrvatske situacije, da zapravo vrijeme koje je prošlo iza nas je učinilo svoje i mislim da on u nekim svojim dijelovima, dakle zakon u nekim svojim dijelovima nije moderan. Ja znam da sam i prije nekoliko mjeseci iskoristio priliku i upozoravao na to da bi trebalo u izmjenu Zakona o državljanstvu. Tad je državni tajnik rekao da je zakon u izradi. Ja se nadam da ćemo ga skoro dobiti na klupe, jer držim da je on jako bitan za Hrvatsku. Recimo ja bih volio otvoriti priču, dakle šta je i sa onim građanima koji ne ulaze na neki način ni u priču ove Konvencije, a ni u priču hrvatskog državljanstva, odnosno Zakona o hrvatskom državljanstvu. Recimo tko je tko je danas specificum u Hrvatskoj? Specificum su recimo Romi. Problem Roma je zapravo jako zanimljiv. Dakle, oni su rođeni na području Hrvatske ili su negdje drugdje rođeni ili su došli ne znam iz Makedonije, nije bitno odakle, Albanije. Ali o čemu se zapravo radi? Kako oni ne posjeduju dokumenta i dokaze, dakle jednostavno se postavlja pitanje na kakav način i to mislim da fali recimo konkretno u Zakonu o državljanstvu, na kakav način rješavati te probleme. Jednostavno imao sam nekoliko slučajeva, je li recimo gdje imate obitelji. Kćerka ima državljanstvo, suprug ima državljanstvo, a gospođa ne može dobiti državljanstvo, nego mora putem dakle ishođenja dozvole, privremene dozvole boravka da bi došla do onog uvjeta da zatraži trajni boravak da bi napravila korak ka državljanstvu. Dakle, ima tih, ima niz tih pitanja. Drugo pitanje. Hrvatski zakon podrazumijeva i predmijeva u nekim situacijama otpust iz drugih državljanstava. Imate situaciju recimo da ljudi koji su u Hrvatsku godinama a došli su oni ili njihovi roditelji recimo iz Makedonije, Albanije jednostavno ne mogu doći do tih otpusnica ili su uredi uništeni ili to sve skupa ne funkcionira. Namjerno ističem ove nekakve granične situacije o kojima bi trebalo voditi računa. Ono što mislim, dakle da je dobro da ovu Konvenciju definitivno ćemo ratificirati i klub SDP-a će glasat za ovaj Zakon. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Danas se procjenjuje da u svijetu ima približno 11 milijuna ljudi bez državljanstva. I možda je značajno reći da je najveća skupina tih ljudi na Bliskom istoku. To su pripadnici palestinskog naroda. Ima ih jako puno i u državama jugoistočne Europe, Sudanu, Afganistanu, Obali Bjelokosti, ima ih u Južnoj Americi, ali i u Europi. Hvala vam svega je 37 država članica UN-a ratificiralo ovu konvenciju, u 40, odnosno 50 godina, što je malo, jako malo i drago mi je da evo Hrvatska se odlučuje krenuti sa tih 37 država u bitku za smanjenje broja apatrida. Nadziranje same konvencije Opća skupština UN-a povjerila je UNHCR-u i svaka država potpisnica može zatražiti uvijek pomoć od ove organizacije. Tijekom utvrđivanja statusa apatrida neophodna je suradnja sa drugim državama, posebno sa susjednim državama i to je važno da Hrvatska poduzima sve korake u tom pravcu, posebno analizirajući njihove zakone, njihove propise, njihovu praksu kako bi jasno našli optimalna rješenja za sve građane s ovih prostora. Nadalje, kolegice i kolege nemojmo zaboraviti da načelo obvezatnog postupanja zahtijeva da se podnositelju zahtjeva dodijele određena jamstva uključujući pravo na individualno razmatranje zahtjeva, pravo na objektivno postupanje u vezi sa zahtjevom, vremensko ograničenje trajanja postupka, pravo pristupa informacijama vezanim uz postupak na jeziku razumljivom podnositelju zahtjeva, pravo na pravni savjet i prevoditelja, pravo na povjerljivost i zaštitu podataka, obvezatno uručenje odluke potkrijepljene razlozima na kojima je utemeljena te pravo na mogućnost osporavanja odluke. Vratimo se sada na Europu, raspadom bivšeg Sovjetskog saveza, Jugoslavije i Čehoslovačke brojni su problemi nastali sa apatridima, migracije, iseljavanja, izbjeglice i sve ono što je i kolega Lučin već spomenuo sigurno opterećuje jasno zemlje sa prostora tih triju bivših država. Njihovi mnogi građani koji su se zatekli na prostoru novonastalih država nisu upisani u njihove matične knjige rođenih. Bez toga u startu ne posjeduju osobne dokumente, a bez tih dokumenata nemoguće je ostvariti pravo na rad, na obrazovanje, na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ja bih možda ovdje krenuo sa jednom pohvalom. Mislim da je dobro reći da je rad mobilnih timova u provedbi Nacionalnog programa za Rome pokazao se uspješnim. On je riješio brojne slučajeve uz angažman pripadnika romske nacionalne manjine u pribavljanju putnih isprava matične države i na taj način riješeni su uistinu mnogi problemi. Konvencija poziva države potpisnice na izdavanje putnih isprava osobama bez državljanstva. O tome nismo čuli ništa od državnog tajnika, ali vjerujem da tu nema poteškoća, barem ja nisam za njih čuo. Ako ima svakako bi trebali jasno taj segment konvencije strogo poštivati jer ako jasno osoba bez državljanstva ima putne isprave on može putovati, on se može školovati, on se može zaposliti i prema tome ostvariti mnoga prava već temeljem jasno takvog jednog dokumenta. Svaka država potpisnica konvencije obvezuje se priznati valjanost putnih isprava druge države potpisnice. Posebno su osjetljivi problemi vezani uz djecu i žene koji nemaju državljanstva i zato je dobro da smo, ponavljam, krenuli ovim putem.

Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Mirela Holy, izvolite. **Holy, Mirela Ja mislim da je najgore prokletstvo, a to tako kaže i narodno vjerovanje, kada jednom nešto imaš pa onda odjednom to izgubiš, odnosno imati pa nemati. Imati zdravlje pa ga izgubiti, imati dom pa ga izgubiti, imati državljanstvo pa ga izgubiti jedna su od takvih prokletstva. To se prokletstvo dogodilo gospođama Mirjani i Biljani Grižova koje su inače rođene zagrepčanke, kćerima gospođe Ljubice Grižova koje su 1997. godine nakon što su imale hrvatsko državljanstvo odjednom izgubile državljanstvo i tako preko noći bez svoje krivnje postale apatridima. Gospođa Biljana imala je tu sreću pa se udala za Amerikanca pa je u međuvremenu stekla američko državljanstvo po suprugu, ali gospođa Mirjana već je više od 14 godina apatrid. Kako je do toga došlo? Upravo mi se gospođa Ljubica Grižova obratila, ona je inače majka Mirjane i Biljane Grižove, ona već godinama živi u Zagrebu na Pantovčaku i ona je očajna zbog toga što su njene kćeri bez ikakvog suvislog objašnjenja izbrisane iz hrvatskog državljanstva 1997. godine. Ja sam u pitanju podsjetila da je Zakonom o hrvatskom državljanstvu u članku 3. određeno da se hrvatsko državljanstvo stječe rođenjem na teritoriju RH što znači da su i Biljana Gatalica i Mirjana Grižova stekle pravo na hrvatsko državljanstvo rođenjem na teritoriju RH. Tumačenje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija da Biljana i Mirjana nemaju pravo na državljanstvo po rođenju iako su rođene u RH jer su im roditelji u trenutku njihovog rođenja bili državljani Socijalističke Republike Makedonije je apsolutno neprihvatljivo jer su u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji svi bili državljani državljani ili državljanke SFRJ. Ovako tumačenje prava na državljanstvo ne predstavlja ništa drugo no brojanje krvnih zrnaca građana i građanka Hrvatske i apsolutno je neprihvatljivo u jednoj modernoj europskoj državi. Naglašavam da je Mirjana Grižova danas apatrid jer ne posjeduje ni državljanstvo, a ni putovnicu nijedne države čime su ozbiljno ugrožena njena temeljna ljudska prava. Da apsurd bude veći Biljana i Mirjana imaju rodne listove iz kojih se vidi da su rođene u Zagrebu u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, posjeduju domovnice iz 1992. godine, a sve do 1997. godine posjedovale su i hrvatske putovnice. No, 1998. godine Ministarstvo unutarnjih poslova poništilo je njihove putovnice jer ih je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba obavijestio da se radi o državljankama Republike Makedonije što je apsolutno netočno. Usprkos tome što je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Makedonije izdalo potvrdu da Mirjana Grižova nije upisana u knjigu državljana Republike Makedonije te da joj nije izdana potvrda o Makedonskom državljanstvu usprkos tome što su i Biljana i Mirjana rođene u Hrvatskoj, te usprkos tome što je njihova majka hrvatska državljanka njima se opetovano odbija priznati pravo na Hrvatsko državljanstvo. Nakon što sam postavila pitanje o tome zbog čega se gospođi Mirjani Grižova ne priznaje hrvatsko državljanstvo dobila sam odgovor od Vlade Republike Hrvatske koji je potpisala premijerka Jadranka Kosor a u kojem između ostalog stoji da je Ministarstvo unutarnjih poslova do sada više puta bezuspješno upoznavalo majku imenovanih gospođu Ljubicu Grižova s iznesenim činjenicama odnosno da Mirjana Grižova ima člankom 9. pravo na stjecanje hrvatskog državljanstva koje kaže da je propisano da osobe rođene u Republici Hrvatskoj pri rođenju mogu steći hrvatsko državljanstvo ukoliko uz ostale uvjete do dana podnošenja zahtjeva imaju u Republici Hrvatskoj prijavljen boravak u trajanju najmanje 5 godina neprekinuto. S obzirom na to da gospođa Mirjana Grižova već godinama živi u Italiji ona nema pravo na stjecanje hrvatskog državljanstva temeljem tog članka što Ministarstvo unutarnjih poslova jako dobro zna, a ovo zvuči doista strašno kada imamo na umu a o čemu smo mogli čitati iz mnogih medija da su hrvatsko državljanstvo nadležna tijela izdavala okorjelim kriminalcima, ruskim mafijašima i slično koji nikada nisu živjeli u Republici Hrvatskoj ali Ministarstvo unutarnjih poslova odbija dati državljanstvo gospođi koja je rođena u Republici Hrvatskoj i koja je živjela godinama u Republici Hrvatskoj, čija majka ima državljanstvo, koja je ... koja živi već godinama u Italiji i na taj način nema temeljna ljudska prava. Ja se nadam da će se usvajanjem ove konvencije, odnosno potvrđivanjem, koja između ostalog u članku 1. kaže da države ugovornice dodjeljuje svoje državljanstvo osobi rođenoj na njezinom državnom području koja bi inače bila bez državljanstva, omogućiti stjecanje hrvatskog državljanstva gospođi Mirjani Grižovi koja je već više godina osoba bez ikakvog državljanstva i na taj način će riješiti njeno temeljno ljudsko pravo. Nadam se da ćete mi biti u mogućnosti odgovoriti na ovo pitanje odnosno da ćete mi objasniti da li gospođa Grižova će napokon potpisivanjem ove Konvencije moći steći hrvatsko državljanstvo i bez pozivanja na članak 9. kojeg neće imati pravo stjecanja hrvatskog državljanstva. Hvala. Imamo jednu repliku gospodin Šime LUčin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Zapravo, taj problem kolegica Holy je rekla da se radi o temeljnim ljudskim pravima i malo zabrinjava taj restriktivan pristup kada se rješavaju pitanja iz sfere ljudskih prava. Ja znam da svaka država mora voditi računa koga prima kada ga prima za svog podanika dakle kada on ne postaje automatizmom ali ja moram reći iz komunikacije sa različitim državnim institucijama, da često frustrira dugotrajnost postupka, neodgovaranje na određene zahtjeve prebacivanje iz jednog ureda na drugi ured, pa onda na sud itd. Zapravo, možda bi i ovo o čemu je govorila kolegica HOly, a inače o ovom restriktivnom pristupu jer pazite, jer pazite, razvijenije zemlje imaju restriktivniji pristup za davanje državljanstva ljudima koji su bez državljanstva. To je prisutno danas u Hrvatskoj. Možda bi prilikom donošenja novog Zakona o državljanstvu trebalo propisati proceduru, pa čak i nekakav rok, jer zapravo se danas više mjeseci čeka na nekakav rok pa makar bio i negativan. Hvala lijepo. Odgovor gospođa Holy izvolite. koja je na svu sreću stekla američko državljanstvo. Meni se obraćao i drugi veliki broj ljudi pa nisam sigurna da je onaj broj koji je iznio kolega Čuljak u potpunosti točan zato što koliko je meni poznato jako veliki broj ljudi albanskog porijekla u Hrvatskoj ima slične probleme i događaju vam se apsurdne situacije da cijele obitelji imaju državljanstvo i jedan od članova obitelji nema pravo na državljanstvo zato što je u nekom drugom uredu a ne u jednom u jednom uredu recimo u zagrebačkoj upravi, je podnio zahtjev su ovi ostali a drugi su podnijeli u Ličko-senjskoj županiji i oni koji su podnijeli u Ličko-senjskoj županiji a imaju iste uvjete za stjecanje državljanstva kao i ovi drugi koji su podnijeli u Zagrebačkoj u policiji Zagrebačkoj nisu stekli pravo, pravo, da je moguće takav nesklad i neumjerena praksa u institucijama ovisno o tome gdje se podnosi i kakav zahtjev to je apsolutno nedopustivo. Hvala. Državni tajnik gospodin Ivica Buconjić. Izvolite. odmah kažem taj slučaj konkretno mi nije poznat ali mi je jasno o čemu pričate i iznijeli ste nekoliko tvrdnji koje apsolutno ne stoje. Vi ste ovako rekli da se radi o državljanima SFRJ a svi su imali državljanstvo SFRJ i što je apsurdno i vjerojatno se tu radilo o brojanju krvnih zrnaca što nije točno i nije istina. Naime do 1991. godine svi smo mi imali odnosno ljudi koji su to vrijeme bili živi imali dva državljanstva, imali smo državljanstvo SFRJ i republičko državljanstvo. Puno ljudi je do 1991. godine živjelo u Hrvatskoj ali nije imalo hrvatsko državljanstvo, među njima i ja. Rođen sam u Hrvatskoj, završio vrtić, završio osnovnu školu, fakultet, oženio se, dobio dijete nikada nisam Hrvatsku napuštao ali nisam bio državljanin Hrvatske zbog toga što mi je otac bio 47. godine u BIH. Ja sam bio po tada važećim zakonima državljanin BIH. Ja sam morao stjecati državljanstvo, tako da se tu radi isto o takvom slučaju pretpostavljam. Nije poznat konkretan slučaj tih dviju osoba ali pretpostavljam da je njima otac bio 1947. godine u Makedoniji i upisani su u knjigu državljana Makedonije i državljanke su bile Makedonije. Vjerojatno su greškom 92. godine bile upisane u knjigu državljana i kada se greška ustanovila onda im je to rješenje poništeno. Prema tome, nitko nikome nije brojao krvna zrnca i to morate znati da su postojala dva državljanstva i do 1971. godine čini mi se sve su novorođene bebe upisivane u knjigu državljana tamo gdje im je bio otac 47. godine a ne tamo gdje su rođene. To je činjenica i MUP sigurno ne izdaje državljanstva brojeći krvna zrnca niti provodeći bilo kakvu segregaciju nego provjeravajući nego osoba koja se hoće u upitati u knjigu državljana ispunjavanja uvjete. Hvala lijepa. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo vidimo da je pred nama jedna zanimljiva rasprava oko zakona koji se na prvi pogled čini rutinski odnosno administrativan. Međutim, svatko ima pravo na državljanstvo, nitko ne smije biti samovoljno biti lišen svog državljanstva niti mu se smije uskratiti pravo promijeniti svoje državljanstvo. Ovim citiranim odredbama iz članka 15. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz '48. godine svakom pojedincu bez obzira gdje se nalazi daje se pravo na vezu sa državom. Državljanstvo ne samo da ljudima pruža osjećaj identiteta već pojedincima daje pravo na zaštitu države i na mnoga građanska i politička prava. Zbog toga je državljanstvo opisano kao pravo da se uživaju prava. Unatoč postojanju korpusa međunarodnih pravnih akata koja se odnose na stjecanje, gubitak ili uskraćivanja prava na državljanstvo i danas mnogi ljudi širom svijeta nemaju državljanstvo. Oni su apatridi ili osobe bez državljanstva. Do bez državljanstva može doći iz niza razloga kao što su sukob zakona, ustupanje teritorija, zakoni koji uređuju brak, administrativne prakse, diskriminacija, ne upisivanje u matičnu knjigu rođenih, denacionalizacija kad držAva pojedincu ukida državljanstvo od državljanstva kada pojedinac odbije zaštitu države. Mnoge osobe bez državljanstva nose žrtve prisilnog raseljavanja. Ljudi koji su bili primorani napustiti svoje domove su posebno podložni apatridiji naročito kada je njihovo raseljavanje praćeno prekrajanjem granica ili kada do toga dođe nakon raseljavanja. Nasuprot tome osobe bez državljanstva kao i osobe koje su ostale bez državljanstva često su primorane napustiti svoje mjesto boravka. Upravo je ta veza sa izloženim situacijama s obzirom navela Opću skupštinu UN-a da visoki komesarijat UN-a za izbjeglice UNHCR odredi posebnu agenciju odgovornu za nadzor za sprečavanje smanjenjem apatridija. Prema posljednjim procjenama danas u svijetu ima oko 11 milijuna osoba bez državljanstva. Ali ova brojka je naravno samo gruba procjena. Organizacijama je veoma teško prikupiti sveobuhvatne podatke o broju osoba bez državljanstva jer je koncept apatridija predmet sporenja među državama zbog toga što su Vlade često nesklone objavljivanju podataka o apatridima kao i zbog toga što pitanje bez državljanstva nije visoko na ljestvici prioriteta međunarodne zajednice. Proteklih godina međutim unutar međunarodne zajednice došlo je do jačanja svijesti o tome da poštivanje ljudskih prava pomaže da se spriječe masovni egzodusi i prisilna raseljavanja. Također raste svijest na temelju načela sadržanih u međunarodnim ugovorima o tome da svaka država ima obavezu rješavati probleme bez državljanstva. Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva sastavljena je New Yorku 30. kolovoza 1961. godine. Do 31. srpnja 1962. godine konvenciju je potpisao 5 država, a do studenog 2010. godine 37 država je postalo stranka konvencije. Svrha konvencije je smanjenje broja osoba bez državljanstva, reguliranje situacije u kojima će osobi biti dodijeljeno državljanstvo države stranke konvencije ukoliko bi u protivnom ta osoba ostala bez državljanstva. Potvrđivanjem konvencije RH pridružit će se krugu država koje svoje zakonodavstvo u što većoj mjeri nastoji ostvariti svrhu navedene konvencije, te osigurati sprečavanje nastanka slučaja bezdržavljanstva zbog gubitka državljanstva. Postojeći pravni okvir za sprečavanje nastanka slučajeva bezdržavljanstva nalazi se u odredbama Ustava REpublike Hrvatske u Zakonu o hrvatskom državljanstvu te brojnim međunarodnim ugovorima kojih je RH stranka. Zadovoljstvo mi je konstatirati da su već sada u Zakonu o hrvatskom državljanstvu ugrađena osnovna načela i standardi poznata u europskom zakonodavstvu kao što su načelo pravnog kontinuiteta državljanstva, načelo sprečavanja slučajeva bez državljanstva, načelo isključivosti hrvatskog državljanstva te načelo ravnopravnosti bračne, izvanbračne i usvojene djece. Naš zakon u svojim temeljnim rješenjima prihvaća europska međunarodna dostignuća u svezi stjecanja prestanka državljanstva, čuli smo evo da i nakon 20 godina od primjene zakona ima 60-ak neriješenih slučajeva. Svaki slučaj je ponaosob težak ali nakon 20 godina primjene 60-ak vjerujem da će se uskoro riješiti. Stupanjem na snagu ovog Zakona o potvrđivanju konvencije i stupanjem na snagu same konvencije dodatno će se zaštititi temeljna ljudska prava osoba bez državljanstva te će ću zbog toga podržati donošenje ovog zakona. Hvala. Pa nažalost netočan je navod da svatko ima pravo na državljanstvo. Možda u nekakvim idealnim uvjetima i u nekakvim deklaracijama i proglasima, ali nema iz jednostavnog razloga. Dat ću vam jedan primjer, recimo čovjek porijeklom iz Makedonije koji u Hrvatskoj ne može dobiti državljanstvo pokušava ga dobiti jako dugo, neće ga ni nakon usvajanja ovog zakona moći dobiti. Zašto? Zato jer Makedonija nije potpisnica niti je ratificirala ovu konvenciju. jedna je situacija na ovoj proklamiranoj da tako kažem razini, a drugo je ono što je stvarni problem. I u tom smislu vraćam se opet na Zakon o hrvatskom državljanstvu koji će morati verificirati i podrazumijevati neke specifikume koje Hrvatska ima i koje treba rješavati. Na redu je gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo danas smo čuli dosta problema koje se javljaju kod osoba bez državljanstva i eto kao i kolegica Holy imao sam nekoliko upita i bilo je ljudi koji su pokušali doći do hrvatskog državljanstva. Ali mislim da je tu problem koji je nastao pa i njihovom krivnjom definitivno, jer '91. godina kada je bila registracija i dalje imali smo baš isti slučaj o kojem je govorila kolegica Holy da je otac jednog sina prijavio ovdje, a drugog u Makedoniju. Razlog je taj jer je u Makedoniji imao imanje netko i ovdje je htio da jedan sin drži biznis u Ličko-senjskoj županiji upravo to. I jasno kasnije taj drugi sin koji je bio u Makedoniji također je htio dobiti državljanstvo Hrvatske. I tu je nastao problem. Problem je nastao i sa boravkom jer čini mi se da se po našem zakonu tražilo 5 godina ovdje i ja vjerujem da će se jednog dana to čak i riješiti jer koliko koliko vidim u članku 4. u ovoj konvenciji veli da je dotična osoba imala uobičajeno boravište na području države ugovornice tijekom razdoblja koje neposredno prethodi podnošenju zahtjeva i koje može odrediti ta država nije duže od tri godine. Dakle, mislim da je malo u ovoj konvenciji malo fleksibilnija i pretpostavljam da će se jednog dana vjerojatno neke stvari mijenjati i u našem zakonu. Problem je brojnih obitelji zapravo da nemaju svi hrvatsko državljanstvo. To nije samo problem u Hrvatskoj, to je problem i u drugim zemljama, negdje možda malo lakše ženidbom, udajom se ta državljanstva stječu, ali imamo zakon koji treba poštivati i u tom zakonu ne možemo, ne bi bilo dobro da za jedne vrijedi, za druge ne vrijedi jer onda će povjerenje u zakon sigurno izostati. Sama konvencija vidimo da je davno nastala, ali dosad evo samo 18 europskih zemalja je ovo prihvatilo pa mislim da ovdje ne kasnimo, tim prije jer iza sebe smo imali jedno stvarno teško razdoblje, a to je ratno razdoblje u kojem je dolazilo do iseljavanja, preseljenja, prijave, neprijave, odlaska, povratka, dakle bilo je puno tih momenata i mislim da je većina tih slučajeva dobro riješena. Problema će biti i dalje s obzirom na situaciju u Siriji i Libiji i slično, gdje ogroman broj ljudi odlazi preko mora, baca, gubi dokument, ne dolazi, idu prema Europi i sigurno da val koji zahvaća južnu Europu da će neki krakovi tog vala doći sigurno i do nas. Ima niz stvari koje su prihvaćanje konvencije dobre, jasne, prije svega tu je zaštita djece rođene na ovom području, zaštita ljudi koji vrlo teško dolaze do državljanstva, koji ne mogu steći državljanstvo. Znam da je problem tih ljudi i zapošljavanje jer kod zapošljavanja se traže određeni dokumenti, školovanja i slično. Ali mislim da uvijek postoji, koliko ja bar znam, uvijek postoji dobra volja da se problemi koji se mogu riješiti, dakle koji su rješivi u okviru zakona da se rješavaju brzo. Svi slučajevi koji se ne uklapaju u zakon imaju svoju priču. Da li su ljudi otišli pa više ne žive ovdje, da li žele državljanstvo, često je riječ i o dvojnom državljanstvu, već nekakvo državljanstvo imaju koje možda i ne iskazuju, ne pokazuju, Hrvatska je privlačna zemlja i mislim da ćemo tih problema imati još dosta. U svakom slučaju pozitivno je prihvatiti ovu konvenciju jer u njoj evo mnogi će biti sigurni za svoja prava, steći svoja prava i normalno da ćemo tu konvenciju podržati. Hvala. Hvala. Imamo repliku, gospodin Šime Lučin. Izvolite. zapravo otvara probleme i pitanja iz Zakona o hrvatskom državljanstvu. Zapravo je o tome riječ. jedan otac prijavio jednoga tamo, drugoga tamo, u dvije različite države. Ali Zakon o hrvatskom državljanstvu mora jasno propisat i definirat što po meni danas nema, dobivanje državljanstva radi spajanja obitelji. Dakle, Dakle, mi u nizu zakonskih rješenja poznajemo taj pojam spajanja obitelji pa dobivanje određenih prava, ali recimo kad je riječ o državljanstvu to je već malo nategnuto. I ja bih molio da razlikujemo migracijsku politiku, politiku prema strancima, izbjeglica jer većina tih ljudi zapravo ima državljanstvo. Ovdje govorimo isključivo o ljudima koji nemaju nijedno državljanstvo, dakle ni državljanstvo u zemlji iz koje bježe ili su prognani. Odgovor, gospodin Markovinović. ono želja u tom trenutku bila je dobra, međutim kasnije se pokazalo da ipak ova kombinacija s državljanstvom bi bila još bolja što je danas vrlo teško izvesti. Replika, gospođa Mirela Holy. Izvolite. hoće li doista biti pozitivan iskorak. zbog toga što članak 1. Konvencije kaže da država ugovornica, a to je u ovom slučaju Hrvatska, dodjeljuje svoje državljanstvo osobi rođenoj na njezinom državnom području, što je gospođa Grižova, koja bi inače bila bez državljanstva, a ona je bez državljanstva. Pa mi sada nije jasno na koji način će se u sukobu između našeg zakona o državljanstvu i ove konvencije rješavati ovakvi slučajevi apatrida.

i to posebno zbog toga što se kao država nalazimo upravo u trenucima kada se dovršavaju pregovori o ulasku u Europsku uniju pa se kroz to i pojačava interes mogućih izbjeglica za ulazak u Republiku Hrvatsku i kroz to ulazak u ovako važni zakoni doista ne trebaju se donositi po hitnom postupku. Nema nikakvog razloga da se takav zakon ne donese u redovnoj proceduri jer donošenje zakona po hitnom postupku obično za sobom vuče brojne probleme koji se nisu sagledali kroz kroz jednu detaljnu analizu jednog takvog zakona. Inače smatram da se u Hrvatskoj odviše često prelako dolazi do hrvatskog državljanstva i da treba upravo cijeli taj proces dodjele državljanstva posložiti i ustrožiti. Želio bih se kroz to vratiti na sam Zakon o državljanstvu. Naime, mi bi kao država i kroz taj zakon morali pokazati s jedne strane da cijenimo i poštujemo ljude koji su se u teškim trenucima za Hrvatsku za nju borili, a mi imamo danas slučajeve da mnoge osobe, ponajviše bošnjačke nacionalnosti danas nemaju hrvatsko državljanstvo, a bili su dragovoljci u Domovinskom ratu. Hrvatska dakle kroz to treba pokazati da joj je stalo prije svega do ljudi koji su bili spremni branit Hrvatsku kada je to bilo teško. S druge strane, mi imamo i veliki broj osoba koje objektivno ne žive u Republici Hrvatskoj, imaju hrvatsko državljanstvo, zaposleni su mnogi od njih u susjednoj Srbiji, a istovremeno prijavljeni su kao nezaposleni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i primaju sve moguće pomoći i naknade koje im temeljem toga pripadaju. To su ogromna sredstva i to treba isto tako pročešljat. Dakle, ne možemo biti odviše liberalni i ne prihvaćam modalitet da se o ovakvim zakonima donose odluke na prečac. Čak bih želio podsjetiti na primjer slučaj Estonije zemlje u kojoj 40% stanovnika čine pripadnici ruskog naroda koja je bitno manja od Hrvatske, a koja je uvjetovala stjecanje estonskog državljanstva posebnim ispitima iz poznavanja estonske povijesti i kulture i estonskog jezika. 40% državljana ruske nacionalnosti u Estoniji nije imalo pravo niti na estonsko državljanstvo, a radi se o zemlji članici Europske unije. Dakle, nemojmo mi biti odviše liberalni u ovom procesu. Iza toga se kriju i velike opasnosti. I posebno me smeta što je navedeno u obrazloženju ovog zakona provedba ovog Zakona ne zahtijeva nikakva dodatna sredstva iz državnog proračuna. To apsolutno nije točno. Onog trenutka kad se počne dijeliti hrvatsko državljanstvo osobe koje su temeljem njega stekle pravo imaju pravo na sve moguće oblike potpore za nezaposlene i druge oblike socijalne pomoći. To treba realno ljudima reći. Dakle, trošak primjene ovog Zakona je iznimno velik i to mora biti jedan od razloga zbog čega taj zakon treba ići u dva čitanja. Detaljno mora biti proanaliziran. Upravo činjenica da se nalazimo na području na kojem će postojati interes i iz arapskog svijeta koji je u ovom trenutku nemiran i brojnih drugih zemalja, pa i zemalja u okružju zbog toga što je u Hrvatskoj ipak viši životni standard nego u zemljama jugoistočno od Hrvatske. I moramo imati upravo suprotan vrlo restriktivan zakon koji hrvatsko državljanstvo izuzetno teško steći, da je to jedna vrijednost. Ali ta vrijednost treba biti omogućena onima koji su kao dragovoljci dolazili u Hrvatsku i Hrvatsku branili. Tako ćemo mi pokazati kako cijenimo one ljude koji su u tome učestvovali. Hvala lijepo. Imamo ispravak gospodin Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Netočan je da je ovaj Zakon liberalan i zapravo netočno je sljedeće. Po meni je on jako restriktivan ja bih podsjetio u ovom Zakonu se ne govori ni o Arapima, ni o izbjeglicama, ni o prognanicima. Ovaj Zakon ne govori o tome da netko traži i treba dobit državljanstvo hrvatsko. Ovaj Zakon govori samo evo u hrvatskom slučaju u zadnje dvije godine ako je točan podatak nema razloga da sumnjam o 63 zahtjeva, 63 osobe i ništa drugo. Ja ne znam da li znate šta znači ne imati državljanstvo? ne imati pravo na posao, to znači ne imati pravo na kruh, to znači ne imati pravo na socijalnu skrb, to znači ne imati pravo na medicinsku zaštitu itd. itd. To znači biti ni na nebu ni na zemlji. Prema tome, tvrdit da je ovaj zakon liberalan ne. sam po sebi nije ni restriktivan. Ali po meni je Konvencija zapravo ta koja bi mogla bit liberalnija iako i šezdeset, na kraju krajeva ona je pisana '61. godine. Replika gospođa Mirala Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Srb, ja doista smatram da tu kada govorimo o ovoj izuzetno važnoj konvenciji nema prostora za bilo kakve ksenofobične strukture. Vi ste spomenuli slučajeve osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo, a žive u Srbiji i primaju različite socijalne naknade temeljem hrvatskog državljanstva. Vi ste u pravu. Takvih osoba definitivno ima i to su slučajevi i zloupotrebe. Ali želim naglasiti da je još veći broj onih osoba koje žive u Bosni i Hercegovini i imaju hrvatsko državljanstvo i koriste različite socijalne naknade i prava. začuđuje me da vas i ti slučajevi u stvari ne smetaju, a s obzirom na to da je broj takvih slučajeva znatno veći nego onih koji žive u Srbiji, pa evo ga imate priliku prokomentirati to. Hvala. Odgovor gospodin Danijel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Cijenjena kolegice Holy, ja doista ne zna odakle vama ti podaci da je više ovih ili onih što znači da ste brojali krvna zrnca, a ja to činio nisam. To je prvo. A drugo, isto tako mi moramo biti svjesni toga donošenjem ovakvih zakona mi uzimamo novce iz džepa našim poreznim obveznicima. To će koštati. Lako je bit darežljiv, lako je davati prava. To je lijepo. Ali ima milijuna i milijuna ljudi koji žive u teškim uvjetima samo moramo isto tako imati osjećaj odgovornosti i prema našim poreznim obveznicima. Jer o njihovim novcima se radi. I ukoliko budemo odgovorno se odnosili i prema njima bit će uspješnije i hrvatsko gospodarstvo pa će bit bolje svima. Hvala. Hvala. I pet minuta zaključne rasprave u ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o smanjenju slučajeva bez državljanstva s konačnim prijedlogom zakona u hitnoj proceduri. Zakon nosi oznaku numeraciju 797. ali nema oznaku E. Dakle, nije uvjetovan nikakvim ili direktivama Europe ni Europske unije. Mi to, kako je rekao kolega Srb donosimo ovako jednom liberalnom nekakvim liberalnim razmišljanjem. Konvencijom koja kako kaže gospodin Lučin evo u zadnje dvije godine obuhvaća ili odnosi se na 63 63 osobe. Međutim, gospodine Lučin trebamo mi biti svjesni što će se dogoditi u budućnosti pogotovo u svezi našega okruženja. Dakle, okruženja u kojem je Republika Hrvatska. Govorim o zemljama kako je Englezi i još neki jugonostalgičari nazivaju jugo regija umjesto Jugoslavija. Zatim o okruženju Bliskog istoka, sjevera Afrike itd. Zatim o situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi, ekonomsko-gospodarskoj i o situaciji u kojoj je Hrvatska pred vratima Europske unije i u kojoj se može očekivati daleko povećani broj ovakvih slučajeva nego što je to broj koji ste vi izgovorili a to je 63. I o tome, dakle u tom svjetlu treba gledati na ovu Konvenciju, a poglavito na slučajeve kojih ima, za koje zna državni tajnik, a to je traženje hrvatskog državljanstva od strane ljudi iz naše dijaspore kojih ima skoro 30000 i koji zapinju na činovničko-administrativnom aparatu i samovolji ili proizvoljnom razmišljanju i odlučivanju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Poznajem i osobno slučajeve, s obzirom da sam u Odboru za Hrvate izvan Hrvatske, gdje se ljudi dopisom, mailovima obraćaju i zamoljavaju da im se riješi pitanje hrvatskog državljanstva čiji je i jedan roditelj rođen u Hrvatskoj Hrvat, a drugi ili supruga Peruanka, Bolivijka itd., gdje za suprugu i za djecu ne može ishoditi hrvatsko državljanstvo. O tome mi trebamo puno više obratiti pozornosti negoli o ova 63 slučaja. Prema vama to ispada da je to zbog toga cijeli ovaj zakonski prijedlog, a nije tako. Dakle, brojke variraju u u svezi potraživanja hrvatskog državljanstva. Uglavnom govori se negdje oko 30 tisuća ljudi potomaka Hrvata koji su odselili iz Hrvatske. Ja neću govoriti o imenima, nije ovdje lijepo govoriti o, da nabrajam imena ljudi koji ne mogu ostvariti za svoju suprugu ili za svoju djecu, a po članku 11. hrvatsko državljanstvo. To bi trebala biti naša, prije svega naša briga. A donositi liberalni ovakav kako reče Srb zakon kojim se može otvoriti jedan daleko veći broj slučajeva potraživanja hrvatskog državljanstva od onih bezdržavljana, dakle onih koji nemaju nikakvo državljanstvo, pa jel' treba Hrvatska brinuti valjda za sve koji ovuda naiđu, a gledali ste i na televiziji termovizijske snimke koliko ih prelazi preko Hrvatske i koliko će ih proći kada Hrvatska uđe u EU ili kada bude u pripremi za EU. Sve to košta naše porezne obveznike. A onih 30 tisuća ljudi koji potražuju hrvatsko državljanstvo oni i dalje čuče i njihovi papiri stoje u uredima MUP-a na milost i nemilost proizvoljnog razmišljanja i odlučivanja da kažem evo ovakav, zavisi na koga naletite tamo. Zbog toga ovaj zakonski prijedlog ne bi trebao ići u hitnu proceduru. Nismo protiv Konvencije o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva, ali u svakom slučaju treba ići u još barem jedno čitanje. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke netočnih navoda. Prva, gospođa Mirela Holy. Poštovani kolega Grubišić, hitna procedura za međunarodne konvencije kojima se potvrđuje tekst konvencije apsolutno nema smisla zbog toga što mi u Parlamentu ne možemo mijenjati tekst On je zadan kao takav i mi možemo konvenciju u Saboru ili prihvatiti ili ne prihvatiti. I u tom smislu apsolutno nema nikakvog razloga za čitanje u redovnoj proceduri ovakvih prijedloga zakona zato što se na njih ne može u principu ni na koji način tijekom rasprave utjecati, odnosno možemo odlučiti da nećemo jednostavno ratificirati ovakvu konvenciju. I zbog toga se međunarodne konvencije u pravilu donose u hitnoj proceduri. Hvala. Ispravak, gospodin Šime Lučin. Grubišić obzirom na migracije. Ja se nadam da ćemo mi dotada biti u EU i da će na istočnim granicama biti Schengen. A znamo standarde Schengena i znamo zapravo da ni u snu ne može biti više ulaza u Hrvatsku nego što je to danas. I još jednu stvar, netko tko razumije što je to liberalizam i što je to pokret za ljudska prava i ljudske slobode tvrditi da je nešto što je usvojeno, što je doneseno '61. godine da je liberalno mislim da bi se trebalo prije govoriti u kontekstu da je to konzervativno. Jer '61. tek su u povoju bili zapravo za većim standardom ljudskih prava i ljudskih sloboda. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo nisam očekivao ovako burnu raspravu povodom ovog zakona kojim se potvrđuje konvencija, ali čini mi se da dosta ovakve žučljive rasprave proizlaze zbog toga što se konvencija nije dobro pročitala i što se ne poznaje Zakon o hrvatskom državljanstvu. Za stjecanje hrvatskog državljanstva ključan je Zakon o hrvatskom državljanstvu. Ova konvencija govori samo o slučajevima osoba bez državljanstva. I ponovit ću, prošle godine je takvih osoba koje su tražile stjecanje hrvatskog državljanstva u Hrvatskoj bilo 63, što je 0,4% od ukupno podnesenih zahtjeva kojih je bilo 13 209. Po Zakonu o hrvatskom državljanstvu državljanstvo se stječe na nekoliko načina i pri rođenjem na teritoriju RH, od roditelja hrvatskih državljana, naturalizacijom gdje se moraju ispuniti određeni uvjeti. I ono što je evo vrlo važno isto istaći i za gospodina Grubišića i ne znam tko je još s tog aspekta, gospodina Srba, i temeljem pripadnosti hrvatskom narodu … /Govornik se ne razumije./… hrvatskog naroda po važećem Zakonu o hrvatskom državljanstvu imaju mogućnost privilegiranog stjecanja hrvatskog državljanstva. Taj uvjet postoji, taj uvjet će ostati i u novom zakonu i time Hrvatska država štiti interese hrvatskog naroda diljem svijeta. Osim toga isto tako znate da je Vlada donijela i Strategiju za Hrvate izvan Hrvatske gdje će biti na jedan kvalitetan način regulirano pitanje skrbi o Hrvatima izvan Hrvatske i putem stjecanja hrvatskog državljanstva. Isto tako morate znati da se osim borbe protiv apatridnosti bezdržavljanstva u svijetu vodi borba protiv više državljanstva, protiv bipatridnosti, multipatridnosti. Ima puno zemalja koje jednostavno priječe dvostruko ili višestruko državljanstvo. Pa se tako dogodilo da je i dosta Hrvata koji su stekli hrvatsko državljanstvo tijekom '90-ih i 2000-ih se ispisalo iz hrvatskog državljanstva zbog toga što su imali između ostaloga i njemačko državljanstvo, a Njemačka je jedna od država koja se bori protiv dvostrukog i višestrukog državljanstva. Tako da situacija nije tako jednoznačna kao što se gleda. I na kraju bih rekao da ova konvencija sigurno ni na koji način neće ugroziti nacionalne interese RH zbog toga što ona ne omogućava i ne osigurava tako pojednostavljen način stjecanja hrvatskog državljanstva kao što se to u nekim diskusijama pokušalo reći. Pa se kaže u članku 1. ove konvencije znači da se državljanstvo daje osobama bez državljanstva i pod takvim uvjetima koji mogu biti propisani unutarnjim pravom. Pa se isto tako propisuje da je dotična osoba imala uobičajeno boravište na državnom području države. ta osoba ne može doći, s neba pasti i odjedanput zatražiti hrvatsko državljanstvo nego mora ispuniti i određene uvjete što se tiče dužine boravka u RH. Na jednom mjestu se kaže da je to tri godine, na drugom se kaže da je to pet godina, a kaže se isto tako krajnje jasno ovom konvencijom da država svojim unutarnjim zakonima može propisati i druge uvjete koje osoba bez državljanstva mora ispuniti da bi temeljem ove Konvencije stekla hrvatsko državljanstvo, prije svega iz humanitarnih razloga u borbi protiv apatridnost koje sigurno nije dobra situacija. I budite uvjereni da ova Konvencija neće narušiti stjecanje hrvatskog državljanstva u smislu da će se državljanstvo dijeliti kapom i šakom. Taj proces će biti isključivo temeljen na zakonu o hrvatskom državljanstvu, ovo će biti vrlo rijetke iznimke gdje će se državljanstvo moći davati samo u slučajevima kada su osobe bez državljanstva u teškoj humanitarnoj situaciji i borave na području Republike Hrvatske, tako da se neće dogoditi ništa tako tragično kao što se dalo zaključiti iz ovih nekoliko rasprava koje su bile. Vlada će ja vjerujem uskoro usvojiti izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu koje će uputiti u zakonsku proceduru i upravo će se pokušati na jedan kvalitetniji način riješiti ove nedoumice, a naročito pri tome na temelju ove nove strategije za Hrvate izvan Hrvatske regulirati i stjecanje hrvatskog državljanstva i brigu o Hrvatskim državljanima izvan Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravak gospodin zastupnik Boro Grubišić. Gospodine državni tajniče vi dobro znate i svi mi ovdje kako su i tko je sve dobivao državljanstvo od 90 i još neke godine da su to bili mahom kriminalci, mafijaši iz Rusije, Srbije, Bugarske itd. Dakle poučen tim gorkim iskustvom sam govorio o onome što sam govorio. Nadalje, u Hrvatskoj i oni koji imaju državljanstvu ima puno apatrida na žalost.

Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti, vjerojatno sutra.